Poštovane kolegice i kolege, želim vam dobar dan i nastavljamo sa sjednicom. Raspravit ćemo - Odluka o povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Mirovne misije Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni (UNDOF) – potvrđivanje Odluku na potvrđivanje Hrvatskom saboru dostavio je predsjednik Republike Hrvatske u skladu s člankom 11. zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite, te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Želi zamjenica ministra obrane gospođa Višnja Tafra. Izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Kao što vam je svima poznato Hrvatski sabor je 2011. godine donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u Mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda i u toj odluci je bilo predviđeno da će na Golanskoj visoravni u okviru mirovne operacije UNDOF sudjelovati do 110 pripadnika Oružanih snaga. U Mirovnoj misiji na Golanskoj visoravni u zadnjoj rotaciji koja je počela 22. i 29. studenog 2012. godine bilo je upućeno 97 naših pripadnika. Stalnim praćenjem sigurnosne situacije došlo se do operativnih saznanja da su pripadnici Oružanih snaga nakon događaja na Golanskoj visoravni izloženi znatno većim rizicima i stoga je radi sprječavanja izloženosti i mogućoj pogibelji ocijenjeno da je potrebno povući našu Mirovnu misiju s Golanske visoravni prije završetka mandata. Člankom 11. stavkom 3. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u mirovnim operacijama i aktivnostima u inozemstvu propisano je da u takvim situacijama predsjednik Republike može donijeti odluku o trenutačnom povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske ako su isti izloženi pogibelji. Slijedom navedene zakonske ovlasti predsjednik Republike donio je 1. ožujka 2013. godine Odluku o povlačenju naših pripadnika iz mirovne misije, a za provedbu zadaća povlačenja zadužio je ministra obrane, odnosno načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga. U skladu sa člankom 11. stavkom 4. zakona predsjednik je 1. ožujka ovom Visokom domu poslao pismo kojim podnosi navedenu odluku na potvrdu Hrvatskom saboru i ona se upravo danas nalazi pred vama. Ono što želim naglasiti da je u trenutku kada je predsjednik Republike donio Odluku o povlačenju naših pripadnika bila je napravljena sigurnosna procjena u kojoj je bio izložen i plan povlačenja naših pripadnika sa mogućim vremenskim trajanjem. Također želim naglasiti da u tom vremenskom trajanju ono nije ovisilo samo o mogućnosti i sposobnosti Hrvatske vojske, nego je jednostavno ovisilo i o protokolima koje smo mi bili dužni poštovati prema našim saveznicima s kojima smo se nalazili u mirovnoj operaciji, a isto tako poštovati i protokole Ujedinjenih naroda u okviru kojih se cijela misija odvijala. U medijima ste već mogli, imali ste priliku pročitati da je sama operacija izvlačenja naših pripadnika trajala 6 dana. Bila je izuzetno dobro moramo to ovdje isto tako naglasiti organizirana. Uputili smo prethodnicu na čelu sa dva visoka časnika časnika Hrvatske vojske koji su bili zaduženi za samu organizaciju izvlačenja. Cjelokupna organizacija je trajala 12 dana. U nedjelju 17. ovog mjeseca naši pripadnici su u skladu sa svim pravilima struke skinuli, znači hrvatsku zastavu sa jarbola Mirovne operacije UNDOF. I kao što vam je poznato 18. su se sretno vratili u Republiku Hrvatsku svih 97. Ovom prilikom isto želim naglasiti da su nam u tome izuzetno pomogli kako naši saveznici ne samo u organizaciji već i u razumijevanju koji su razlozi zbog kojih je Republika Hrvatska odlučila donijeti takvu odluku i povući se iz operacije na Golanskoj visoravni. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba HDZ-a kolega Zvonko Milas. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospođo zamjenice, kolegice i kolege. Pa ne treba o ovom puno raspravljat premda premda bih nekoliko riječi rekao, u stvari zamolit ću i zamjenicu ministra da se referira na neke tekstove u novinama. Prije svega želim reći da će klub HDZ-a potvrditi, dakle ovu Odluku o povlačenju naših snaga sa Golana. Dakle, obzirom da je kao razlog povlačenja naveden povećan sigurnosni rizik za pripadnike naših kontingenta i obzirom da su oni već 18. ovog mjeseca vraćeni u Hrvatsku samo po sebi je i normalno da odluku podupiremo. Ovo je prvi put, dakle od kad Oružane snage sudjeluju u mirovnim misijama, dakle od devedeset i devete, da predsjednik Republike Hrvatske koristi ovakvu mogućnost povlačenja naših pripadnika. U ovoj misiji gdje je još pored naših snaga bila Republika Austrija, Indija, Japan i Filipini misija je pod patronatom, dakle Ujedinjenih naroda. Možemo čitati u medijima da Republika Hrvatska više nije toliko zainteresirana, dakle za misije koje su pod okriljem Ujedinjenih naroda, odnosno da budem precizan da su i proračunski deficiti u stvari jedan od razloga možda i bitniji nego sigurnost i rizik. Jer vojska sama po sebi ide tamo gdje je rizik sigurnosti i mira ugrožen itd., da bi na neki način to i spriječilo. Dakle, ja bih zamolio ovdje gospođu zamjenicu da nam ovo demantira radi naše javnosti. Da još jednom kaže koji su razlozi povlačenja naših snaga, i osobno, dakle ovo nije u ime kluba, ja sam zadovoljan što se naših 97 pripadnika vratilo kući jer mislim da ćemo time, odnosno sredstvima kojima ćemo tu uštedjeti moći ono što je po meni primarno za RH Oružane snage dakle u okvirima RH podići na veći stupanj razvoja u tehnološkom i u svakom drugom smislu u kojima sad smo u deficitu. Dakle, još jednom klub HDZ-a podupire odluku. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Na redu je klub HNS-a i kolega Boris Blažeković.

Republike Hrvatske iz mirovne misije UN-a na Golanskoj visoravni Hrvatskom saboru izglasali Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u Afganistanu misiji ISAF te mirovnim operacijama NFOR u Somaliji i KFOR na Kosovu. Mi smo u HNS-u uvjereni u važnost i neophodnost hrvatskog angažmana u međunarodnim vojnim misijama pod vodstvom UN-a i NATO-a. Sudjelovanje u mirovnim operacijama najkonkretniji je doprinos jačanju stabilnosti i sigurnosti u svijetu, a i jačanju sigurnosti vlastite zemlje. 1. travnja 2009. godine RH je postala punopravnom članicom NATO saveza. Za tu odluku su glasali svi saborski zastupnici osim jedne osobe. Svi su saborski zastupnici osim te jedne osobe bez obzira na političku stranku ili opciju bili tada svjesni povijesnog trenutka ulaska u najznačajniji vojno-politički savez na svijetu. Bili su u tom trenutku svjesni odgovornosti za istinsku, za stvarnu sigurnost Hrvatske, odnosno njezinih građanki i građana. Primarna funkcija svake države je da svojim građanima i građankama osigura siguran život. Građani su svjesno prenijeli dio svojih sloboda na državu da bi im ona vratila osiguranjem sigurnosti. Time su građani dali u ruke državi i jedino njoj pravo na represivni aparat, za unutrašnju sigurnost policiju, za vanjsku vojsku. Želim opetovano istaknuti da vojna sigurnost za građane Hrvatske sigurno nije isto što i za građane drugih članica NATO-a ili građana EU. Hrvatska je jedina od svih zemalja NATO-a i svih članica EU koja je prošla u svojoj neposrednoj povijesti krvavi, nametnuti joj dugogodišnji obrambeni rat. Hrvatska nažalost ima istinska iskustva ratovanja, a i Hrvatska vojska je nastala i svoje temelje ustrojila tijekom Domovinskog rata. Još itekako su svježa nevjerice i straha u tim prvim trenucima napada na Hrvatsku, svih zbjegova hrvatskih građana, silnih granatiranja, razaranja naših gradova i sela. Građanima Hrvatske sigurnost sigurno znači nešto potpuno drugo nego građanima bilo koje članice NATO-a ili EU. Jasno izraženom željom za učlanjenjem u EU i NATO Hrvatska je tijekom komunikacije s ostalim članicama te sudjelovanjem u međunarodnim sigurnosnim misijama od 2002. svojim zalaganjem i određenim znatnim političkim institucionalnim napretkom i svakako zbog neprocjenjivog jedinstvenog ratnog iskustva uspjela dobiti priznanje svih članica NATO-a i postala je te 2009. godine punopravna 28 članica NATO-a. Ta dalekovidna odluka gotovo svih članova tadašnjeg Hrvatskog parlamenta Hrvatskoj je omogućila sudjelovanje u svim raspravama, o svim aspektima svjetske sigurnosne politike sjedeći za istim stolom sa svim ostalim članicama NATO-a s najrazvijenijim zemljama svijeta. Tim je Hrvatska kako god se malom činila postala čimbenikom svjetske sigurnosti, ujedno štiteći samu sebe. NATO savez je politički obrambeno-vojni savez 28 zemalja koji svojim strogim pravilima sadrži odrednice o zaštiti zajedničkih civilizacijskih i kulturoloških vrijednosti, zaštiti ljudskih prava Članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora donosi odredbu koja govori da napad na jednu članicu NATO-a znači napad i na sve ostale članice. Hrvatska je ulaskom u punopravno članstvo NATO saveza vjerojatno na dulje vrijeme osigurala i stabilnost i mir svojim građanima. A stabilnost i mir su sine qua non bilo kakvog napretka. Ulaskom u NATO, a posebno skorim ulaskom u EU Hrvatska kroz okvir sigurnosti i stabilnosti konačno dobiva toliko važan preduvjet i priliku za nesputani dugoročni razvoj. No, ulaskom u te asocijacije to zaista zasigurno nije kraj nego tek jedan od početaka ubrzanijeg i stabilnijeg razvoja Hrvatske države i društva. Hrvatska time ujedno preuzima i potpuno druge odgovornosti i zadaće u sigurnosnom smislu ne samo za sebe već i za vlastitu regiju pa i šire. Mi liberali smatramo da nitko ne bi smio biti ravnodušan na tuđe patnje bez obzira u kojem se dijelu svijetu nalazi osoba, odnosno ljudi koji pate. Na liberalima je važno kako ljudi žive danas u Burkini Faso, Mianmaru, Sudanu, Afganistanu, Libanonu. Pravo na sigurnost je pravo koje nam je naša država dužna osigurati. To se u odnosu na tzv. vanjske ugroze čini uspostavom i razvojem Oružanih snaga. Svakako treba istaknuti osim benefita koji proizlaze i sudjelovanje Oružanih snaga RH u mirovnim operacijama pod vodstvom UN-a i EU ili NATO-a, a odnose se na uspostavljanje mira, sigurnosti, visokih standarda demokratizacije ljudskih prava i građanskih sloboda benefiti su iz stalne komunikacije s drugim vojskama i vojnicima te u razmjeni iskustava i tehnološko operativnih inovacija među članicama tih zemlja. Tu se po najvišim svjetskim standardima razvija tehnološki i zapovjedno iskustvo Hrvatske vojske. Kao voditelj delegacije Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a u permanentnom sam kontaktu s kolegama parlamentarcima ostalih članica NATO-a ali sa raznim NATO operativcima odvojenog do političkog kadra. Svi, a posebice vojnici ističu neobično visoku kvalitetu i profesionalnost naših vojnika u svim mirovnim operacijama, posebice u mirovnoj misiji AJSAF-a u Afganistanu, mirovnoj operaciji KAJFOR na Kosovu, a isto tako i Mirovnoj misiji UN-a na Golanskoj visoravni. Takav maksimalno profesionalan pristup izvršavanja zadataka u okviru NATO ujedinjenih nacija, Hrvatsku državu čini ozbiljnom i odgovornom članicom međunarodne zajednice, a to svakako pomaže u ukupnom razvoju i međunarodne zajednice i same Hrvatske. Želim između ostalog naglasiti da izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a zahvaljujući svim članovima izaslanstva jedna od poluga permanentne komunikacije ali i promocije hrvatskih stavova i politika među članovima Parlamenata ostalih članica NATO-a. Sudjelovanje pripadnika Hrvatskih oružanih snaga u navedenim misijama doprinosi ugledu Hrvatske u svijetu, ali povećavaju i vojnu pripremljenost i uzdižu profesionalnost Hrvatske vojske a time i podižu razinu sigurnosti građana i građanki RH. No, kao što je poznato desila se kontroverzna situacija vezana uz natpise New York Timesa gdje je izneseno da Hrvatska krši embargo na prodaju oružja Sirijskim oporbenim snagama. Hrvatska je službeno demantirala navode i špekulacije iz New York Timesa ali je procijenjeno da je temeljem tih napisa a njihovim širenjem u ostalim svjetskim i domaćim medijima znatno pogoršana sigurnosna situacija pripadnika Oružanih snaga RH mirovne misije UN-a ANDOF na Golanskoj visoravni. Zaključeno je da su naši vojnici izloženi znatnim rizicima, te radi sprječavanja izloženosti mogućoj pogibelji ocjenjeno da je potrebno povući naše vojnike, njih 97 iz mirovne misije ANDOF. Predsjednik republike donio je navedenu odluku koju mi u Saboru slijedom zakona i Ustava trebamo potvrditi. U ponedjeljak smo svjedočili sretnom povratku naših vojnika, svi su sretno stigli u Zagreb. Ovom prilikom u ime HNS-a želim čestitati svima koji su sudjelovali u operaciji izvlačenja naših vojnika na uspješno odrađenoj akciji. To sigurno nije bilo jednostavno i sigurno je zahtijevalo velike organizacijske, tehničke, obavještajne, logističke i druge vještine. To je još jedno posebno iskustvo koje su Hrvatske oružane snage stekle sudjelovanjem u međunarodnim misijama. Zahvaljujući svim sposobnostima naših vojnika operacija je završila u cijelosti uspješno. I kao što sam rekao na početku klub Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata će podržati Odluku o povlačenju pripadnika Oružanih snaga RH iz mirovne misije UN-a ANDOF na Golanskoj

Zahvaljujem štovana potpredsjednice, zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je danas Odluka o povlačenju pripadnika Oružanih snaga RH iz Mirovne misije UN-a na Golanskoj visoravni. Da, naši momci, naši vojnici sretno su se vratili kući. Hvala Bogu neka je to tako i ja im čestitam na tome što su stigli živi i zdravi i želim im još puno uspjeha i puno takvih, odnosno što manje misija, ali da se sa svake vrate zdravi i sretni svojim domovima. Prije svega moram reći da i mi u klubu HDSSB-a pozdravljamo i podržavamo ovakvu odluku o povlačenju naših vojnika. Ako je ugrožena njihova sigurnost sigurno trebamo donositi ovakve odluke da se oni povuku, odnosno sretno vrate kući. Hrvatska vojska je danas efikasna zahvaljujući ogromnom iskustvu koje je doživjela i proživjela tokom Domovinskog rata zahvaljujući našim braniteljima i zahvaljujući toj istoj Hrvatskoj vojsci mi danas imao slobodnu, neovisnu i napose sigurnu državu Hrvatsku. Upravo ta Hrvatska vojska danas sudjeluje u razno raznim mirovnim misijama radi sigurnosti i svojih građana i radi sigurnosti građana diljem svijeta. U odluci predsjednika RH koju je poslao Sabor stoji da budući da je pogoršana sigurnosna situacija pripadnika Oružanih snaga RH u Mirovnoj misiji UN-a na Golanskoj visoravni te da su pripadnici Oružanih snaga RH izloženi znatno većim rizicima, radi sprječavanja izloženosti mogućoj pogibelji ocjenjeno je da ih je potrebno povući iz mirovne misije. Ocjena je odlična, neka su se oni povukli i zahvaljujem se ovim putem i svima onima koji su sudjelovali u povlačenju naših vojnika sa Golanske visoravni. I još jednom želim im puno uspjeha u daljnjem radu i neka im je sa srećom. Hvala. potpredsjednice, uvažena zamjenice, kolegice i kolege. Hrvatski laburisti stranka rada će podržat Odluku o povlačenju naših oružanih snaga iz Mirovne misije UN-a na Golanskoj visoravni, ali ćemo svejedno par riječi o tome. U obrazloženju odluke se navodi da je, se odluka, sama odluka donosi zbog sprječavanja izloženosti mogućoj pogibelji. Pa budimo iskreni gdje god se ratuje mogućnost pogibelji postoji, na kraju krajeva ako ćemo iskreno u Afganistanu imamo svoje snage, tamo je tijekom protekle godine poginulo preko 400 pripadnika međunarodnih snaga, a recimo u ovim tragičnim događanjima u Siriji je poginulo 70 000 ljudi u 2 godini treću nije bilo opasnosti, nije bilo direktne ugroženosti za naše pripadnike. Prema tome sama ta ocjena da je to zbog pogibelji gdje god je rat meni je već malo dvojbena i skloniji sam vjerovat u ono i što je kolega u ime kluba HDZ-a govorio ali i ono što govore mediji da je glavni motiv bio financijske prirode. S obzirom da su i predsjednik države i predsjednik oštro demantirali ove natpise koji su se pojavili u medijima što su već mislim već svi moji prethodnici spominjali. Na nama je samo i na kraju krajeva naši vojnici su već došli u Hrvatsku. Na nama je samo da potvrdimo ovu odluku i da konstatiramo da je donošenjem ove odluke oslobođeno 35 milijuna kuna na godišnjoj razini koje čisto da podsjetim na raspravu od neki dan možemo upotrijebiti na razminiranje, recimo možemo upotrijebiti za povećanje plaće evo profesor Kregar je tu pa ću reć profesorima no bojim se da s obzirom da je danas na Vladi rasprava o rebalansu proračuna da će ovih 35 milijuna kuna biti dio te priče odnosno jednostavno neće bit nikome za nikakva povećanja pa čak niti ni za razminiranja što smo spominjali. Natpisi u medijima oko toga da je oružje Hrvatske završilo u Siriji na krivoj strani. Ja se toplo nadam da to nije direktno bilo s naše strane. Ne treba se zavaravat. Sve zemlje u svijetu koje proizvode oružje ili koje ga imaju na nekom lageru pa iz određenih razloga se žele riješiti tog oružja zbog nabavljanja eventualno novijeg oružja vrše takve preprodaje. Samo se toplo nadam da je kod naših ljudi koji su vršili to u ime Hrvatske da je bilo dovoljno pameti i zrelosti da su znali šta rade i s kim rade. Mogu još jedino da li je to možda eventualno bio u pitanju neka trgovina naša koju rade i sve ostale države u svijetu. Prema tome od toga ne treba bježat, koje su eventualno neki naši konkurenti pronjušili, nanjušili, pa zbog sprečavanja nas odnosno da bi ostvarili svoju trgovinu, svoje neke interese su pokrenuli kampanju putem medija. Ako je to tako onda se trebamo zapitati kako rade naše službe koje to ipak trebaju radit na malo suptilniji način. Takve stvari ipak nisu nešto što bi se smjelo dozvolit da se pojavljuje u medijima. Hvala lijepo i još jedanput samo ponavljam da Hrvatski laburisti će podržati ovu odluku. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva na redu je kolegica Jadranka Kosor. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Dakako da ću glasati za ovu potvrdu. Prihvaćam apsolutno razloge koje je naveo predsjednik RH i vrhovni zapovjednik gospodin Josipović. Jer je naravno poznato da ovakve odluke donosi državni vrh. Ove odluke koje su vrlo često osjetljive, o kojima nemamo dovoljno podataka, pa usudila bih se reći da katkada i ne moramo imati ali odluka je na državnome vrhu, odluka je na Vladi i vrhovnom zapovjedniku i podržavam tu odluku. Naime da da se dogodilo da smo izgubili jedan ljudski život i jednoga vojnika onda bi naravno isključivo jedino odgovornost bila onih koji o tome mogu odlučiti, oni koji su predsjednika RH. Na njima je odgovornosti, na njemu je odgovornost, oni su odlučili, on je odlučio i to mislim da treba prihvatiti. Vjerujem da će odluka i u Hrvatskom saboru biti jednoglasna. Za mene je važno i obrazloženje u kojem se govori da su saveznici razumjeli ovu Odluku, to je vrlo važna konstatacija zbog činjenice da Hrvatska i to treba s ponosom isticati sudjeluje u mnogim mirovnim operacijama. Mi moramo biti iznimno ponosni što smo evo na svom kratkom putu kad pogledamo druge zemlje, druge države, druge narode, druge nacije i događaje u njihovoj povijesti možemo konstatirati da se u Hrvatskoj povijest dogodila evo u 20-tak godina, nešto više od 20-tak godina. Povijest koja se drugim narodima i državama događa stoljećima. Dakle, ostvarili smo sve svoje povijesne ciljeve a osamostaljenje, izgradnju države, obranu, oslobađanje ali isto tako jedan od iznimno važnih ciljeva države, RH i jest bilo i ulazak u međunarodne institucije kao što su UN i sve druge i NATO i naravno EU što ćemo ostvariti 1. srpnja ove godine. Mi smo dakle ostvarili i jedan osobito važan cilj, ulazak u NATO. Dakle cilj koji se evo pred 15-tak godina činio gotovo nedostižnim. Od zemlje primateljice pomoći u teškim ratnim godinama mi smo prerasli u državu koja sama pomaže očuvanju i izgradnji mira. Nije tome tako davno. Ja vjerujem da se i u ovoj sabornici mnogi sjećaju tih dana pa i sa nekim osobnim i vlastitim iskustvom kad su Međunarodne mirovne snage čuvale mir u RH. Imala sam čast sudjelovati sa predsjednikom RH doktorom Franjom Tuđmanom, njegovom posjetu u organizaciji upravo mirovnih snaga i generala Kleina Vukovaru u to vrijeme dok su mirovne snage čuvale tamo mir. I znam koliko je bilo vrijedno i koliko je bio izniman doprinos upravo mirovnih snaga da se i taj posjet ostvari ali da se u konačnici 15. siječnja 1998. hrvatski Vukovar i podunavlje vrate u ustavno pravni sustav RH. Dakle, to je bilo tek '98.godine, a evo danas mi govorimo o sudjelovanju naših vojnika u mirovnim operacijama. Zato naravno oni koji donose odluke nikada ne trebaju nasjedati na naklapanja nego odluke donositi u skladu sa informacijama koje imaju u najboljem interesu države i u najboljem interesu u ovom slučaju vojnika koji su sudjelovali u mirovnoj operaciji. Dakle podržavam ovu odluku, glasat ću za nju. Samo bih evo na kraju upozorila na jedan jedan detalj. Naime, predsjednik RH i vrhovni zapovjednik upućujući ovo pismo predsjedniku Hrvatskoga sabora je naznačio da za svoga predstavnika koji će sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora određuje isključivo ministra Antu KOtromanovića. To je ovako jedan mali detalj na koji upozoravam, bilo bi dobro da je ministar danas ovdje, ali svakako sve relevantne informacije vjerujem možemo dobiti i od njegove zamjenice. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala vam lijepa. I završna riječ zamjenice ministra gospođe Višnje Tafra.

potvrdi pred ovim Visokim domom, a i odgovoriti saborskim zastupnicima koji su postavili neka pitanja u svezi donošenja ove odluke. Pitanje jesu li sigurnosni razlozi bili jedini razlozi za povlačenje naših pripadnika oružanih snaga s Golanske visoravni, odgovor je jesu. Definitivno su sigurnosni razlozi bili ti zbog kojih smo se odlučili na odluku o povlačenju. U prilog tome govori izvješće koje je dobio predsjednik Republike prije samog donošenja odluke, a ja ću vam iz njega reći ono što vam mogu reći. tijekom mjeseca veljače dogodila se 9 ozbiljnih incidenata u području odgovornosti Austrijske bojne, dogodilo se 2 incidenta ozbiljna u području odgovornosti Filipinske bojne, a jednako tako su se dogodila tijekom veljače i 3 incidenta u području odgovornosti satnije Hrvatske vojske. Naši vojnici u tom trenutku bili su izloženi oduzimanju oružja i nakon toga se dogodilo da je donijeta odluka o povlačenju. Kao što ste sami imali priliku vidjeti nakon što je donijeta odluka o povlačenju naših pripadnika dogodilo se čak i događaj gdje su pripadnici UN-a bili i oteti u tom periodu od trenutka donošenja odluke predsjednika Republika o povlačenju do trenutka dok su naši pripadnici došli došli u RH. Mislim da je to definitivno dovoljan sigurnosni razlog i podloga koju je predsjednik Republike i premijer su imali u trenutku kada su donijeli odluku o povlačenju. Pitanje da li je to zbog novca, odgovor što se mirovnih misija tiče novac nije razlog. U proračunu RH osigurano je za ovu godinu 266 milijuna za aktivnosti sudjelovanja po odluci o sudjelovanjima koju je donio ovaj Visoki dom. I trenutno RH u mirovnim operacijama UN-a ima 20 pripadnika. U Indiji, Pakistanu 9, na Cipru 2, u Zapadnoj Sahari 6, u Liberiji 2 i u Libanonu 1, to je ukupno 20 ljudi. Dalje se postavlja pitanje da za Hrvatsku više sudjelovanja u misijama UN-a nije zanimljivo, mislim da odgovor treba poći od činjenice da takvo razmišljanje prvenstveno ne bi bilo primjereno

S druge strane da RH samostalno ima pravo odlučiti u kojim će mirovnim operacijama sudjelovati, što to znači za kredibilitet same RH, a jednako tako što u tim mirovnim operacijama dobivaju njeni pripadnici oružanih snaga kroz vježbu, uvježbavanje, mislim da je to odluka onoga koji predlaže ovom Visokom domu u kojim će mirovnim operacijama RH sudjelovati. A jednako tako moramo biti svjesni ovoga što je gospođa Kosor naglasila da RH od 1.7.jednako tako će imati priliku i aktivno sudjelovati ako se takva odluka donese i mirovnim operacijama pod vodstvom EU. Mislim da sam time i još ono što sam dužna gospođi Kosor, a to je isprika ministra Kotromanovića što nije mogao u 9,30 nazočiti ovoj sjednici pa je to bio razlog što sam ja ovdje umjesto njega. Hvala vam lijepa. vam lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu donošenja odluke glasat ćemo kada se steknu uvjeti.